hoćemo nastavi sa radom? Hajde ja vas molim da zauzmete svoja mjesta pa da odradimo još ovu točku dnevnog reda što nam je preostalo za danas. Znači, prelazimo na Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću. To je hitni postupak, prvo i drugo čitanje, prijedlog zakona br. 313.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 Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi zamjenik ministra financija Boris Lalovac, izvolite. dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću. Na području Republike Hrvatske trenutno se bavi 42 privatna trgovačka društva, priređivaju igre na sreću. Od tog broja 27 trgovačkih društava je koncesiju za preuređivanje igara na sreću automatima dobilo 2003. godine i koncesija za dodjeljivanje na rok od 10 godina ističe im ove 2013. godine za tih 27 društava. I u ovome zakonu koji je tehničke naravi se zapravo produžuje još do godine dana dokle zapravo se novi zakon igrama na sreću koji je u pripremi da im se da mogućnost da se još godinu dana dok se ne donese novi zakon omogući rad. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru, oprostite zamjeniku ministra. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Ivan Šuker, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa evo pred nama se nalazi naočigled jedna tehnička izmjena zakona. Međutim, u obrazloženju samog prijedloga zakona ima nešto na što treba obratit pažnju, nešto što se mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice naprosto ne možemo složiti. Prvo što se ova izmjena zakona želi prikazati kao nešto što nije bitno. Druga stvar, mislim da ovaj zakon se vrlo lako može prebaciti i na ovu prethodnu točku o kojoj smo raspravljali jer Hrvatska će u nekim budućim vremenima naprosto reći da li su casina i slične zabave nešto što Hrvatska ima, želi imati u svojoj turističkoj ponudi ili nije. Jer u ovom trenutku je to nešto što je nedefinirano. No, u prijedlogu zakona, obrazloženju citirat ću piše: "Sadašnji sustav priređivanja igara na sreću kompliciran je. Neka pitanja iz djelokruga igara nisu u potpunosti uređena ili nisu primjereno uređena, pa je stoga u pripremi razrada novog Zakona o igrama na sreću. Novi zakon treba regulirati sustav priređivanja igara na sreću na jednostavniji, manje kompliciran način. Omogućiti efikasniju kontrolu sustava kao i priređivanje igara na sreću na odgovoran i pouzdan način. iz ove djelatnosti se u državni proračun uplati negdje oko 550 milijuna kuna. Međutim, i to je ono što mi u klubu ne možemo nikako prihvatiti je da za dvadesetak trgovačkih društava koncesija izlazi 26.3. U prijedlogu zakona se kaže da će ministar donositi odluku o tome kome se hoće ili kome se neće produžiti koncesija. Ako ovaj zakon stupi na snagu dan poslije donošenja ili isti dan kad ga donosimo, znači može stupiti u najboljem slučaju na snagu 22. ili 23. ožujka. I sad mi objasnite po kojim kriterijima, po kojim fizičkim zakonima se može dogoditi da 20 koncesionara kojima koncesija istječe 26. ožujka podnese zahtjev i da ministar u tom vremenu napravi sve ocjene, procjene da li taj koncesionar zadovoljava sve uvjete da mu se produži koncesija za godinu dana. Zašto to govorim? Pa govorim iz jednostavnog razloga što ovako nešto je klasičan primjer možemo reći dogovorne ili planske ekonomije. Svaka normalna zemlja koja želi poslati jasnu poruku da je zemlja gdje su investitori dobro došli, da je zemlja koja daje pravnu sigurnost, da je zemlja koja isto tako ima dugoročno riješeno neke stvari si ovo naprosto ne bi dozvolila. Jer ova konstatacija da zakon ovaj koji imamo trenutno na snazi nije dobar ili iz ovog i onog razloga kolege u Ministarstvu financija su za to znale i prije godinu dana. Isto tako su znale da 26 koncesija istječe, koncesija istječe 23.3. i do tada je trebalo ili promijeniti novi zakon ili jednostavno napraviti izmjenu zakona ali u tom smjeru da do donošenja novog zakona i raspisivanja novog natječaja svim postojećim koncesionarima koji nisu napravili određenu grešku, dakle zadovoljavaju, uplaćuju sve ono što treba itd. se produžava koncesija. Onda bih ja prihvatio ovaj prijedlog zakona. Međutim, na ovakav način radit sad da će ministar donosit odluku o nekome ili o nečemu zbog toga što Ministarstvo financija nije napravilo nešto je naprosto smiješno. I htjeli mi to sebi kolegice ili kolege ili ne htjeli priznati vi morate znati da među ovim koncesionarima ima i poduzeća koja, zapravo i stranaca koji su vlasnici poduzeća u Republici Hrvatskoj i njihovo razmišljanje o ovakvoj izmjeni zakona nije ni malo lijepo. Njihova poruka ostalim kolegama iz svoje zemlje, a to nisu nekakve bezvezne zemlje što se tiče investicija u Hrvatsku nisu ni malo pozitivne. I vjerujte mi, bez obzira koliko ćemo se mi ovdje pravdati, koliko ćemo jedni druge uvjeravati da je ovo tehnička promjena, da je ovo nešto nije bitno. Ovaj zakon je, ovakva izmjena zakona je nanijela silnu štetu Republici Hrvatskoj. Silnu štetu je nanijela Republici Hrvatskoj bez obzira što mi jedno drugima rekli. Jer ako sam vam rekao da se samo u proračun od igara na sreću uplati 550 milijuna kuna onda se tu okreću veliki novci. I sigurno da postoji interes. I vidjet ćete kad se raspiše prvi natječaj za nove desetogodišnje koncesije ili koliko će bit određeno da ćete imati na desetine prijava i to tvrtki čiji su vlasnici od SAD-a preko ostalih zemalja u EU. I zato kažem zakon ovako kako je interpretiran nije dobar. Da smo predložili izmjenu zakona, da do donošenja novog zakona se produžava koncesija ovima onda to ne bi bilo toliko sporno. Međutim, ovako predložena izmjena zakona upućuje nešto drugo. Čekamo da se netko drugi pripremi, da donese, da može sutra kandidirat za koncesiju pa ćemo mi onda donositi nekakve odluke. To je prevedeno iz ovoga zakona. Jer ja ne vidim drugi razlog zašto bi za koncesiju koju netko ima 10 godina koja će trajati još možda dva, tri, pet ili šest mjeseci ministar ili nekakvo posebno povjerenstvo moralo donositi nekakvu posebnu odluku. Naprosto ne vidim razloga. Ali ponavljam vam kolegice i kolege ovakav prijedlog zakona nanosi veliku štetu. I budete vidjeli da će ministri i Linić i Vrdoljak i Maras i Grčić koji će se susresti sa stranim veleposlanicima da će im ovaj zakon gurnuti na nos kao nešto što ukazuje na to kakve su administrativne barijere u Republici Hrvatskoj i kakva je pravna nesigurnost od strane investitora u Republici Hrvatskoj. One su naprosto što nije uobičajeno i nije dobro. I ponavljam i to sam rekao dobronamjerno kad smo raspravljali o ovom zakonu na odboru, gospodine Lalovac smatram da bi izmjena ovog zakona trebala ići u smjeru da se koncesije produže do donošenja novog zakona. I onda ste riješili sve probleme. Onda se svatko može sudjelovati u javnoj raspravi oko donošenja novog zakona i svatko tko želi se kandidirati da dobije koncesiju za casino u Republici Hrvatskoj će se imati priliku na jednak način pripremiti. Ako to ne napravimo ponavljam šaljemo jednu užasno lošu poruku. I na kraju, kolegice i kolege u ovoj državi se objavljuju razno razne liste, lista dužnika, lista ovoga, lista onoga. Ja bih gospodine Lalovac molio da bar mi članovi saborskog Odbora za financije možemo dobiti informaciju o punjenju proračuna. U Ministarstvu financija bar u mom mandatu je to bila dnevna informacija gdje se na dnevnoj razini davalo izvješće o prihodima i rashodima proračuna. U ovom trenutku na web stranicama Ministarstva financija najažurniji podatak je 11 mjesec, a sad smo na kraju 3 mjeseca. Mi smo saborski zastupnici koji moramo donositi nekakve odluke. Doći će i Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Mi ga doduše jesmo dobili, ali nije uvršten na dnevni red. Raspravljat o tom zakonu a ne imat podatak o tome kakvo je punjenje državnog proračuna naprosto je nemoguće naći argumente za određene odredbe koje se nude u tom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. da završim. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice predlažem da idete u izmjenu zakona na način da definirate da se samo koncesije produžuju do donošenja novog zakona. Ako to napravite klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj zakon. Ako ne napravite mi ne možemo podržati zakon koji šalje jednostavno jednu negativnu poruku svim stranim investitorima pa tako i domaćima jer ovo je naprosto jedna pravna nesigurnost i selektivno biranje onih u budućnosti koji će imati koncesiju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ostaje nam još čuti stajalište kluba HNS-a i poštovanog kolegu Srđana Gjurkovića. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Pravna nesigurnost je situacija da mi ne donesemo u biti Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću. To je ono što je sigurno. Da li je zakon koji je povučen 24. prosinca iz procedure donošenja novi Zakon o igrama na sreću odnosno Zakon o zabavnim i posebnim automatima koji je bio u raspravi trebao ići, trebao biti ovdje na raspravi. Da li je Zakon o igrama na sreću trebao biti naravno da bi bilo dobro i to ne treba uopće dvojiti i o tome ne treba raspravljati, nego dapače treba reći Ministarstvu financija da ubrza sa pripremom zakona. Da li je tehnički zakon trebao kako je kolega prije mene u ime kluba HDZ-a govorio definirati da se zakon automatski produžuje koncesionarima ili da li je ovo tehničko rješenje adekvatno o tome možemo raspravljat kao o tehničkom načinu rješavanja. Ono što je ključno, ključno je da je da onima kojima ističe a da zadovoljava i ono što je ključno svoje obaveze prema državi da mogu dobit u biti danom izlaženja Narodnih novina 22. ožujka, da zahtjev koji predaju da se može odmah riješiti jer je Ministarstvo financija to naravno pripremilo. I sasvim logično da će svi oni koncesionari koji su podmirili svoje obaveze javnih davanja dobiti mogućnost da produže svoju koncesiju. Ono šta je bitno, a bitno je vezano i za onu raspravu koju smo imali prije mada se o turizmu baš i nije raspravljalo je bitno da kad već novi Zakon o igrama na sreću će se donositi da on bude i vezan za Strategiju razvoja turizma. Jer igre na sreću, netko ih zove kocka grubim riječima su jedan dio turističke ponude. I to je ono šta ne samo da punit državni proračun, nego je to ono što mi u organizaciji turističke ponude možemo kvalitetno ponuditi svima onima koji dođu u Hrvatsku osim sunca i mora kao onu dodatnu uslugu koju će realizirati investitori što domaći, što strani. Pa mogu reći onda u ime kluba Hrvatske narodne stranke da očekujemo i u pripremi Zakona i igrama za sreću da se vodi računa i usklađuje sa Strategijom razvoja turizma jer je ona i ona bi trebala biti isključivo i pretežno namijenjena turizmu, a manje određenim društvenim aktivnostima unutar Republike Hrvatske iako smo svjesni da i veći broj građana igra na sreću i da je to nešto što je svugdje u svijetu i da je to teško o tome raspravljati koliko je to negativno za kućne budžete, koliko je to rizično, koliko je to loše za mlade posebno. Ali po tom pitanju i očekujemo da novi Zakon o igrama na sreću bude vrlo rigorozan po pitanju maloljetnika i rada onih koji onih koji se budu bavili tom djelatnošću, a naročito znači da vodimo računa o maloljetnima, a i da naše društvo nije to koje će stimulirati igre na sreću kao rješenje, rješenje kojeg se na žalost mnogi hvataju kao zadnji izlaz uspjeha u životu. Prema tome, ovaj zakon apsolutno je potrebito donijeti da bi osigurali normalnu i kontinuirano poslovanje onih koji legalno to imaju

Zahvaljujem. Konstatiram da smo iscrpili sve prijave za raspravu po ovoj točki dnevnog reda pa zaključujem da je rasprava o tekstu zakona završena, a da ćemo glasat kad se za to steknu uvjeti. A time smo zapravo i iscrpili dnevni red predviđen za današnji radni dan. Tu ćemo sad prekinuti s radom. Nastavit ćemo sutra u 9,30 raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o poljoprivrednom zemljištu. Hvala svima. Doviđenja.